Josip (HSS)** Prelazimo na točku 6. pročišćenog dnevnog reda: - Konačni prijedlog zakona o ravnopravnosti spolova, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 136 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Hitni postupak primjenjuje se sukladno članku 161. Poslovnika. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave prema članku 164. Poslovnika. Raspravu su proveli odbori, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za rad i socijalno partnerstvo, Odbor za ravnopravnost spolova, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvještaje odbora ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za ravnopravnost spolova, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Klub zastupnika SDP-a. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Uvaženi državni tajnik Stjepan Adanić. **Adanić, Stjepan** Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo, ja ću vam kratko reći koji su razlozi za donošenje ovog Zakona o ravnopravnosti spolova. Oni su naime bili dvojaki. Podsjećamo da iz formalnih razloga odlukom Ustavnog suda od 16. siječnja ove godine zakon ukinut s prestankom važenja do 15. srpnja. Znači još par dana ovaj zakon stari važi a onda bi trebao stupiti na snagu ovaj zakon kojega bi vi izglasovali. Naime Ustavni sud je u predmetu ocjene suglasnosti ovog zakona sa Ustavom Republike Hrvatske ocjenjujući pravnu narav ovog zakona odlučio da se radi o organskom zakonu s obzirom da se njime razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode iz članka 3. i članka 14. A pošto je donesen sa jednim glasom manje nego što je trebao Ustavni sud je taj zakon ukinuo. No s obzirom na trajnu opredjeljenost Vlade Republike Hrvatske za unapređenje, promicanje i provedbu politike ravnopravnosti spolova pristupilo se i sadržajnim izmjenama postojećeg zakona u svrhu njegova poboljšanja temelju iskustva u primjedbi, u primjedbi ovog zakona posljednjih nekoliko godina. Uz utvrđivanje općih osnova za zaštitu i promicanje načela ravnopravnosti spolova prijedlog dodatno se usklađuje sa pravnom stečevinom Europske unije posebice s preinačenom direktivom Europskog parlamenta i Vijeća iz 2006. godine o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog tretiranja muškaraca i žena u pitanjima zapošljavanja i obavljanja zanimanja kao i s drugim direktivama koje propisuju jednako postupanje i zabranu spolne diskriminacije. Dodatno uz načela Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava prijedlog zakona potvrđuje i sadržaje, jamstva ravnopravnosti spolova, Konvencije o ravnopravnosti spolova i drugih ugovora Ujedinjenih naroda. Sukladno odredbama ovog prijedloga zakona propisuje se opće zabrana diskriminacije temeljem spola, bračnog i obiteljskog statusa, odnosu na sadašnji zakon dodatno se propisuje zabrana diskriminacije u području dobivanja nabave roba i pružanje usluga i uredbi, uvodi odredba prema kojoj se nepovoljnije postupanje prema ženama na osnovu trudnoće i materinstva smatra diskriminacijom. Ovaj prijedlog zakona unosi sadržajne nadopune i poboljšanja u području: 1. rada i zapošljavanja, obrazovanja, djelovanja političkih stranaka što je vrlo bitno, medija i statistike. Ovdje ću samo kratko naglasiti da u prijedlogu ovog zakona je uvrštena i definicija osjetne neuravnoteženosti jednog spola koja postoji kada je zastupljenost jednog spola u tijelima javnog i političkog odlučivanja manja od 40%. To je velika novina u ovom zakonu i mislim da će to pozdraviti. Isto tako prijedlog novog Zakona o ravnopravnosti spolova u odnosu na postojeći donosi i znatna poboljšanja propisivanja sudske zaštite od diskriminacije te se uvode nove instituti kao što je udružna tužba na prijedlog nevladinih udruga, prebacivanje tereta dokaza i načelo žurnosti u sudskom, u sudskim Uz te spomenute propisane načine sudske zaštite žrtve diskriminacije osim zaštite u građanskom postupku moći će svoju sudsku zaštitu osigurati u prekršajnom postupku budući da su u prekršajnim odredbama prijedloga zakona određene sankcije u vidu odgovarajućih novčanih kazni svima onima koji se ponašaju protivno prekršajnim odredbama ovog zakona i to je bitna novina jer se upravo nepostojanje sankcija u današnjem i dosadašnjem zakonu je bila jedna od glavnih, bio Vlada Republike Hrvatske je za provođenje ovog zakona iz državnog proračuna osigurala za Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i za pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova ukupno 655 tisuća 800 kuna, a iz proračuna županijskih skupština i proračuna Grada Zagreba bit će osigurano 2 milijuna i 100 tisuća kuna. Znači ukupno 2 milijuna 755 tisuća i 800 kuna. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo. Pitam žele li izvjestitelji u ime odbora uzeti riječ? Izvolite. Uvažena zastupnica Gordana Sobol u ime kluba, u ime Odbora za ravnopravnost spolova. održanoj 9. srpnja ove godine raspravljao o Prijedlogu zakona o ravnopravnosti spolova s konačnim prijedlogom zakona. Odbor je navedeni prijedlog zakona raspravio sukladno članku 100. Poslovnika Hrvatskog sabora kao matično radno tijelo. Na početku je predstavnik predlagatelja obrazložio prijedlog zakona. Ovim se zakonskim prijedlogom zakonodavstvo Republike Hrvatske usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije. U srpnju 2003. godine Hrvatski sabor je donio Zakon o ravnopravnosti spolova. Na temelju tog zakona osnovana su i tijela za njegovu provedbu. Međutim, Ustavni sud Republike Hrvatske 16. siječnja 2008. godine ukinuo je ovaj zakon, jer je ocijenjeno da postupak njegovog donošenja nije bio u suglasnosti s Ustavom. Prema riječima predlagatelja ovim se zakonom razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode i utvrđuju opće osnove za zaštitu i promicanje ravnopravnosti spolova kao temeljne vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, te definira i uređuje način zaštite od diskriminacije na temelju spola i stvaranje jednakih mogućnosti za žene i muškarce. U raspravi koja je uslijedila članovi i članice odbora iznijeli su i svoje primjedbe. Naglašeno je da je bilo nedovoljno vremena za širu javnu raspravu o prijedlogu zakona. Iznesena je primjedba da je u prijedlogu zakona izostalo uvrštavanje rodnih identiteta, a što je bilo sadržano u nacrtu upućenom u javnoj raspravi. Izneseno je mišljenje da je članak kojim se određuju obveze političkih stranaka nejasan, te bi bilo potrebno definirati paritet kao željeno stanje. Upitnim je ocijenjeno učinkovitost predviđenih novčanih kazni za političke stranke koje ne vode računa o uravnoteženoj zastupljenosti spolova pri predlaganju izbornih lista. Primjedba je upućena i na dio zakona posvećen obrazovanju, odnosno iznesena je sugestija da se kao sadržaj vezan za pitanja ravnopravnosti spolova treba izrijekom spomenuti udžbenik. Izneseno je mišljenje da zakon donosi velik iskorak u smislu uvođenja kvota premda se razdoblje od 3 izborna ciklusa smatra predugim. Također je izraženo zadovoljstvo što su prijedlogom zakona ojačani institucionalni mehanizmi posebno koordinatori i koordinatorice za ravnopravnost spolova u nadležnim tijelima. Članovi i članice odbora jednoglasno su odlučili podnijeti amandmane na Konačni prijedlog zakona o ravnopravnosti spolova. Prvi amandman se odnosi na članak 15. stavak 2. kojim se u stvari pokušava se odrediti sukladno članku dodaje se, sukladno članku 12. stavku 3. ovog zakona, jer upravo taj stavak određuje što se smatra osjetno neuravnoteženom zastupljenošću muškaraca ili žena. A u drugom amandmanu u članku 29. predlažemo da se doda novi stavak 2. koji glasi: “Uvjeti i sredstva za rad gradskih i općinskih povjerenstava za ravnopravnost spolova osiguravaju se u proračunima jedinica lokalne samouprave, obzirom da se i oni mogu dakle osnivati prema prijedlogu zakona, a riješili smo, zakon predviđa rješenje financiranja, odnosno osiguravanja sredstva za rad županijskim povjerenstvima i povjerenstvu Grada Zagreba. Pa evo na ovaj isti način, da ne bi eventualno bilo sutra bilo kakvih problema predlaže se da se i lokalna povjerenstva na razini općina i gradova također na ovaj način riješe. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o ravnopravnosti spolova s navedenim amandmanima odbora. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Ostali odbori? Ne. Otvaram raspravu i prelazimo prvo na raspravu po klubovima. U ime kluba SDP-a uvažena zastupnica Mirjana Ferić-Vac. Izvolite.

lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo državna tajnice, gospodine državni tajniče, cijenjene kolegice i kolege. Prijedlog zakona o ravnopravnosti spolova koji omogućuje raspravu vjerujem da će uvelike pojasniti građankama i građanima Republike Hrvatske kako u stvarnom srazu s izazovima ravnopravnosti mi kao predstavnici i predstavnici naših političkih stranaka koje su te iste građanke i građani Republike Hrvatske izabrali u Hrvatski sabor konkretno odlučujemo u ovom vrlo osjetljivom segmentu funkcioniranja svakog društva, pa tako i kod nas u Republici Hrvatskoj. Ravnopravnost kao polazišna točka u sustavu temeljnih vrijednosti stranaka kojima pripada, dakle velike obitelji stranaka kojima pripada moja stranka. Ona je razlikovna dimenzija u odnosu na sve druge političke opcije koja je u dugom, barem stoljeće starom angažmanu bila i cilj kojemu u ostvarivanju društva paritetne demokracije zaista težimo. Ne želim ni jednoj političkoj opciji sa ovog mjesta zanijekati priznanje za doprinos u ostvarivanju ovog cilja sa pozicija svojih temeljnih vrijednosti, ali ovo sve je ipak zapisano u Republici Hrvatskoj da smo trebali dočekati tek 2000. godinu i koalicijsku Vladu da bi ravnopravnost spolova postala i ustavna odrednica i vrednota i vrednota i na to smo vrlo ponosni cjelovito. Nakon usvajanja ove ustavne promjene u zakonodavstvo Republike Hrvatske uveden je i čitav niz zakonskih promjena, doneseni su novi zakoni, a među njima dakle i Zakon o ravnopravnosti spolova koji je nota bene kako smo i znali imao svoje nedostatke. iz njega je ipak proizašla institucija vladinog Ureda za ravnopravnost spolova, institucija pravobraniteljice ili pravobranitelja za ravnopravnost spolova. Postupno je rasla i svijest građanki i građana o mogućnostima ostvarivanja svojih ljudskih prava u okviru postojećeg zakona. Stvarano je dakle slobodnije i otvorenije društvo u kojem se stupci paritetne demokracije i još uvijek mukotrpno izgrađuju. Dakle, ne otkrivamo toplu vodu, ali koristimo taj parni stroj za koji već znamo da postoji. U ime kluba SDP-a želim naglasiti da donošenje zakona pozdravljamo, ali naše primjedbe želimo također naglasiti u onoj dobroj namjeri s ciljem poboljšanja zakona, ne per se već kao izraz za poboljšanje statusa žena u Republici Hrvatskoj i ostvarivanja jednakih mogućnosti žena i muškaraca. Evo tih primjedbi. Nešto je već bilo spomenuto, ali jedna primjedba koju mi kao politička stranka ovdje moramo izreći je da je radna grupa koja je radila na prijedlogu zakona formirana relativno kasno da bi se ostvarila jedna kvalitetnija suradnja sa predstavnicima i predstavnicama šireg broja udruga civilnog društva i političkih stranaka. Dakle, nije tim slijedom nije bilo moguće napraviti i ostvariti jednu široku raspravu koja bi uključivale građanke i građane u poboljšanje, u svijest o tome zakonu itd. U sadržajnom dijelu valja reći da se pojam i načela rodno osjetljive politike ne primjenjuju konzistentno u ovom zakonu. Naime, ono što se zove Gender mainstreaming u prijevodu i tumačenju onoga što su zemlje članice Europske unije usvojile, a Republika Hrvatska prihvatila potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju znači upravo da se institucionalno ugrade elementi i perspektiva rodne ravnopravnosti u sve državne strukture kao sveobuhvatna strategija u svim aspektima funkcioniranja društva. Dakle, nije dovoljno izraziti samo namjere, valja ih i implementirati. No, neke europske zemlje kao što znamo idu i dalje od ovog okvira i traže i uvode već princip ravnomjerne zastupljenosti žena u tijela privatnih korporacija i tvrtki. Dakle, ja želim reći da su određena područja na kojima je diskriminacija po spolu vrlo prisutna sadržani u ovom zakonu i oni su u svakom slučaju područje zapošljavanja i rada, područje obrazovanja, zastupljenost žena u strukturama na kojima se donose političke odluke od državne do lokalne razine, u medijima i u čitavom nizu drugih područja. Ponajprije bih rekla nešto o članku 13. koji se odnosi na diskriminaciju u području zapošljavanja i rada. On je relativno dobro obuhvatio to područje. Međutim, poznato je da je plaća žena za rad iste vrijednosti u prosjeku 20% niža od plaće muškaraca, treba li se onda zapravo čuditi kad mladi, odnosno kada očevi ne odlučuju koristiti porodiljni dopust. Mora znaju li žene da postoji zakon po kojem bi te iste žene uopće mogle podnijeti prijavu pravobraniteljici ili pravobranitelju za ravnopravnost spolova ukoliko se po osnovi zakona smatraju diskriminirani. Dakle, u pitanju je i javnost i dostupnost informaciji. U ovom širokom području želim spomenuti problem usklađenosti profesionalnog i obiteljskog života kao nužnu pretpostavku i zadovoljnoj i zaposlenoj ženi i žene koja želi uskladiti svoj privatni život. Poznato je da se uglavnom žene brinu o kućanskim poslovima, odgoju djece, brinu o starijim članovima obitelji. Dakle, u pitanju su institucije za odgoj djece, njihovo fleksibilno radno vrijeme, u pitanju su adekvatni domovi za skrb o starijim osobama, a o spremnosti Vlade da financira iste, čuli smo neki dan sve prilikom usvajanja rebalansa proračuna. Uglavnom su svi takvi amandmani odbijeni. Danas je u Republici Hrvatskoj sve prisutnija odluka mlađih ljudi bez da ulazim u pitanja zašto, kako i komentiram da žive sami bez bračnog partnera. Dakle, u nacionalnu politiku o mladima također ne bih ulazila, no valja reći da su poskupljenju svih uvjeta života, da je teško ostvarivi cilj vlastitog stambenog prostora vrlo prisutni u našoj stvarnosti, ali valja naglasiti da ovo što sam maloprije rekla o domovima za starije osobe da su oni itekako potrebni i roditeljima, odnosno starijim osobama iz obitelji onih muškaraca i žena koji se odluče živjeti sami. No, naravno u ovom dijelu Zakona o ravnopravnosti spolova dob kao kategorija nije apriori sastavnica. Ali u praksi jest dob kategorija po kojoj se žene diskriminiraju. Na primjer žena koja se ne može zaposliti na jednom radnom mjestu kao žena i mlada je 45 godina, ne zapošljava se ni zbog svoje dobi. Zakonodavstvo je naravno komplementarno iz toga kad se slažemo s prijedlogom nekog zakona, ne smijemo propustiti ukazati na to da se nekim drugim zakonom upravo ono što smatramo pozitivnim može derogirati. Dakle, dozvolite mi da nastavim sa člankom 14. u poglavlju 5 o obrazovanju. Dakle, radi se o jednom području na koje se diskriminacija odnosi i koje ponovno u dalekosežnosti svoje funkcije generira diskriminaciju. Princip jednakog pristupa obrazovanju na svim razinama morao bi biti apsolutno nedodirljiva točka u ali realiteti se mijenjaju kada govorimo o jednakim uvjetima pri usavršavanju jer se upravo na taj elemenat napredovanja žena u svijetu rada i principa cijelo životnog obrazovanja reflektiraju i sva ograničenja stvorena i nedostatkom institucija za odgoj djece i nedostatka domova za starije osobe. Unatoč brojnim istraživanjima i nevladinih udruga i različitih znanstvenih istraživanja poznato je da veliki broj školskih udžbenika na svim razinama obrazovanja obiluje stereotipima. Oni naravno potvrđuju ovaj neki patrijarhalni društveni obrazac, ali pridonose nažalost i multipliciranju istih obrazaca. U ovoj fazi donošenja ovog zakona, predlagatelj je mogao uvrstiti i odrednicu o izbacivanju stereotipa iz školskih udžbenika, međutim u članku 14. se govori o sadržajima, u objašnjenjima se govori o kurikulumu, ali se nigdje ne spominje riječ sadržaj u školskim udžbenicima. U obrazovnom sustavu je, dakle ostavljeno na dobru volju ravnatelja, ravnateljica obrazovnih institucija i djelatnica i djelatnika u ovom području da vjerojatno slijedom svojih uvjerenja kreiraju radne materijale koje će koristiti. Nažalost, ovo nije velika spremnost Vlade da se na širom području odgoja za demokraciju i ljudska prava, a ženska ljudska prava jesu integralni dio ljudskih prava pristupi otvoreno i s jasnom namjerom. Mi bismo sigurno takova zakonske prijedloge obilato komentirali, ali bi bili slijed jedne konzistentne politike. Želim reći nešto u ime struke prosvjetne. Točno da sve ono što stoji i da se provodi kao sadržaj treba biti sadržaj nastavnih programa, ali ćete dozvoliti u školama koje nemaju odgovarajuću opremu, dozvoliti ćete u preopterećenosti prosvjetnih djelatnica i djelatnika da se to ne može prepustiti njihovom slobodnom kreiranju jer za to nemaju uvjeta, imaju mogućnosti svoje umne, svoja opredjeljenja, ali zato je udžbenik jedan od elemenata koji mi još uvijek trebamo uključiti u školu, stoga je to jedan stalni proces za koji se zalažemo. Kad je o medijima riječ, ponoviti ću kako je stereotipno, a nerijetko i neprimjereno i diskriminirajuće prikazivanje žena u tiskanim i elektronskim medijima, osobito u oglašivačkim kampanjama, apsolutno nedopustivo. Na to smo upozoravali proteklih godina i dobro je što je u ovom zakonu pitanje oglašavanja i ženskih ljudskih prava regulirano i novčanim kaznama, no bojim se da su one nerealno visoke. To bi možda moglo polučiti i kontraefekt, što ni u kojem slučaju ne bi željeli. Dakle, nismo zadovoljne programskim sadržajima usmjerene ka promoviranju ravnopravnosti spolova. Točnije rečeno, stanje takove vrste nije održivo i tu odgovornost mediji koji se financiraju iz državnog proračuna, to je s novcem građanki i građana ove zemlje mora biti veća i mora biti podložna preispitivanju i vrednovanju. U najmanju ruku bilo bi za očekivati da smo danas već suočeni sa redovnim emisijama koje bi se bavile i ticale rodno osjetljivih tema, dakle populacije ubiti preko 51% u svijetu. Što reći o … /Govornica Ako ću biti sasvim konkretna, onda bih rekla, pogledajmo onu našu listu koliko nas ima u Saboru, kako to sve skupa izgleda. zakonom se to regulira na određeni način. Ja, evo mogu reći sa zadovoljstvom da dolazim iz stranke koja je svojim statutom uvela 40%-tne kvote, regulirala je ujednačenu zastupljenost oba spola i to nota bene još 1996. godine. Taj visoki postotak realiziran je u tijelima stranke, na listama za izbore u Hrvatski sabor i klub SDP-a danas broji 18 žena, tj. 32%, nije 40, ali je vrlo visoki postotak u odnosu na opći prosjek u Hrvatskom saboru od 22%. Iz raznih drugih razloga, druge političke stranke ne primjenjuju principe uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca iako se u objašnjenjima uz ovaj zakon poziva i na rezoluciju Vijeća Europe i druge međunarodne dokumente koje smo potpisali, zapravo izvor temelj svih politika rodne osjetljivosti je u … /Govornica se ne razumije./ … je u pekinškoj platformi, u Kairu je, danas i naravno u milenijskim ciljevima Ujedinjenih nacija. Evo, ono što treba posebno pozdraviti jest povećanje razine odgovornosti lokalnih zajednica koja se regulira ovim zakonom. Naime, jednog velikog apsurda sadržanog u stavku 2. članka 15. u stavku 2. članka 15. Po tome bi se razina uravnotežene zastupljenosti postupno trebala postići u trećem izbornom krugu. Evo, molim vas, inače slijede novčane kazne u visini od 20 tisuća, 40 do 50 za različite razine, općinska vijeća, gradska vijeća. I to nakon trećeg ciklusa izbora, dakle negdje 2019. uz inflaciju od 8% ili 5% tako je sve jedno, jedan dio inflacija u tom razdoblju pojede. Uopće taj princip da se visinom kazne, dakle najviše za izbore za Hrvatski sabor rangira uravnoteženo sudjelovanje žena nije zapravo sastavnica ravnopravnosti u angažmanu na mjestima gdje se donose odluke odluke i ona sama diskriminira jer negdje je angažman vredniji u kazni odnosno više se kažnjava s većom sumom, negdje manje. Dakle to nije dobro rješenje i taj treći ciklus je apsolutno nešto što je predaleko. Pogledajmo realno i 10%-tni 10%-tni veći proračunski iznos za participaciju žena nije polučio određene efekte u strankama i veće participacije žena, dakle nije to taj elemenat. Evo želim reći još i sljedeće. U članku 11. u stavku 5. u kojem se govori o mjerama za uspostavljanje ravnopravnosti spolova, posebnim mjerama u članku 15. itd. no te mjere nisu definirane ni nekim putokazima, nisu sadržane na taj način ni u nacionalnoj politici, a ne može baš nacionalna populacijska politika biti mjerilo svega. Dakle želim ovdje također istaknuti još kratko, da se u kreiranju ovog zakona, radne grupe, treba evaluirati jedanputa i doprinos nevladinih udruga, ženskih nevladinih udruga, udruga koje rade na na promicanju temeljnih ljudskih prava i ženskih ljudskih prava i to je vrlo u kreiranju demokratskog društva. Na kraju i u politici važi pravilo da na putu prema vrhu i ostvarenju ciljeva, a ovaj zakon ide u tom pravcu, ne valja pogubiti one koji su nas na takvom putu pratili i pratile. Želim još na kraju reći, klub SDP-a je podnio niz amandmana kojima je namjera poboljšati Zakon o ravnopravnosti spolova, poboljšati ga na dobrobit građanki i građana jer on se na njih referira. U tom smislu vas pozivam da amandmane podržimo, izglasamo jedan dobar zakon koji uvijek treba dograđivati, da zaista svjedočimo ono što mi jesmo, jer mi smo ovdje u službi građanki i građana Republike Hrvatske. Hvala vam lijepo. U ime kluba HDZ-a, uvažena zastupnica Karmela Caparin. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice raspravljao je o Prijedlogu zakona o ravnopravnosti spolova, s Konačnim prijedlogom zakona. Članovi i članice kluba izražavaju žaljenje da zbog jednog glasa ovaj zakon nije mogao biti prihvaćen, ali izražava i zadovoljstvo donošenjem novog zakona koji donosi daljnji napredak u jačanju svijesti o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena na društvenom, političkom, gospodarskom, kulturnom i drugim područjima, jačanju rodne osviještenosti, stvaranju jednakih mogućnosti za žene i muškarce te borbe protiv svih oblika nasilja nad ženama. Problematiku ravnopravnosti spolova pravnici inače smatraju jednim od najsloženijih pitanja i obzirom na kulturološke, civilizacijske, odgojne, psihološke i sve druge aspekte. Članak 3. Ustava kaže da ravnopravnost spolova spada u najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske. 1992. godine Hrvatska je potpisala UN-ovu konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacija žena poznatu … /Ne razumije se./ … sve sve je to uklopljeno u nacionalno zakonodavstvo sa pratećim institucijama. U praksi trebamo govoriti o implementaciji istih provedbi rodno osviještene politike i uspostave društva jednakih mogućnosti za oba spola. Međutim susrećemo se sa formalnom i sadržajnom ravnopravnosti. Danas se pod zastupljenost žena počela smatrati ne skandalom za žene nego skandalom za demokraciju. Žene su i dalje podzastupljeni spol u obnašanju vlasti na nacionalnoj i lokalnoj razini, a zamjetno je i manji udio žena u lokalnim i predstavničkim i izvršnim tijelima u odnosu na njihovu zastupljenost u Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske. Prema članku 15. stavka 3. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova. Političke stranke su bile prema Zakonu o ravnopravnosti spolova bile dužne promicati uravnoteženu zastupljenost žene i muškaraca na popisima na popisima kandidata za izbore u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave. U praksi navedeni propisi se ne provode. Prema zadnjem popisu stanovništva udio žena je 51,8%, a zadnji lokalni izbori pokazuju nizak udio žena u vlasti. Funkciju županice i gradonačenice, načelnice obavlja 5% žena, 95% muškaraca. Svega 19% žena bilo je na kandidacijskim listama, tek 6,8% nosilo je te kandidacijske liste, dakle 262 žene naprama 3 tisuće 569 muškaraca tek je 10,7% žena izabrano. Pred nama stoji zakon, a mi se možemo ponovno upitati kako pomoći ženama. Očito je potreban multidisciplinaran pristup koji proizlazi iz ovog zakona. Prije svega ravnopravnost u političkom i javnom životu, pri izboru članova političkih tijela voditi računa o zastupljenosti spolova stvarno a ne ponekad ponekad deklarativno. Ovaj zakon omogućava uvođenje posebnih mjera kada je zastupljenost jednog od spola osjetno neuravnotežena, dakle i čak omogućava i promjenu Izbornog zakona. Pojam osjetne neuravnoteženosti postoji ako je zastupljenost jednog spola u tijelima političkog i javnog odlučivanja niža od 40%. Kao žene veselimo se toj normi od 40%, a po članku 15% govori se da se povećanje mora postići najkasnije u trećem ciklusu, naravno izgleda dugo što je u raspravi i odobreno mnogim preprekama na koje nailazimo na terenu na primjer u ruralnim sredinama, patrijarhalne kulture, tradicionalizam itd. Žene možemo osnažiti usklađivanjem obiteljskih obveza sa političkim profesionalnim životom, stvaranjem jednakih mogućnosti za zapošljavanje, udio žena u broju nezaposlenih je 60%. 60%. Žene se diskriminiraju na temelju bračnog i obiteljskog statusa, pitaju se koliko djece imaju, namjeravaju imati djecu, da li se namjeravaju udati itd. Stvaraju se i nejednakosti u plaćanju, … /Ne razumije se./ … plaća znamo da je 20%, nemogućnosti napredovanja koji puta na poslu, u školovanju, ukidanjem stereotipa udžbenicima puno ćemo pomoći osnaživanju žena. Osvijestiti ulogu muškaraca u promicanju ravnopravnosti u demokratskom društvu bez kojih ne možemo to ostvariti. I na kraju kada bi se sve to ispoštivalo žene bi konačno došle do ekonomske moći odlučivanja u budžetu državnom proračunu. Članovi i članice kluba Hrvatske demokratske zajednice posebno su istaknuli mjere usmjerene zaštiti žena osobito u vezi s trudnoćom i materinstvom, a koje se po ovom zakonu ne smatraju diskriminacijom. U zakonu je istaknuta uloga medija iako slična odredba postoji u Zakonu o medijima, visoka kazna je, ali vjerujemo da će i to biti garancija promicanju i primjeni ovoga zakona. Često se u medijima odnosi podrugljivo prema ženama, primjer je sinoćnja reklama opet o pivi na televiziji kada se kaže u ovoj igri četiri babe su jače, riječ je o mlađim ženama a ne o babama, dakle zamislite da se kaže da su u ovoj igri četiri starkelje jače oprostite muškarci, a riječ je isto tamo o mladićima. S druge strane uvredljivo za stariju populaciju. Primjer je bio i reklamna poruka koju sam već u svojim raspravama pričala, "Tuborg" piva kada, koji naravno i nakon reakcije pravobraniteljice za ravnopravnost spolova se nisu ispričali, a oni na svojoj pivi imaju naljepnice, s jedne strane piše sviđa li ti se konobarica, skini i okreni. A na drugoj strani naljepnice pozovi je da predahne za tvojim stolom. E pa sad vidjet ćemo kako će se poštivati ovaj zakon i ove odredbe. Vjerujemo da će se provedbe zakona pratiti pod budnim okom Ureda za ravnopravnost spolova te pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovog zakona jer njegova primjena će dovesti do pravednijeg društva i veće demokracije. Hvala. Zahvaljujem. I prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolege zastupnici. Ja ću pokušati maksimalno skratiti svoju raspravu jer nas sve manje i manje ima i to čak od onih koji se tradicionalno zalažu za ravnopravnost spolova, do onih koji eto rade na usklađenju sa propisima Ali moram reći da Hrvatska pri pravnom uređenju pitanja ravnopravnosti spolova obvezala se prilagoditi svoje zakonodavstvo zakonodavstvu Europske unije u području ravnopravnosti spolova. kako je činjenica da je očito učenik nadmašio učitelja, s obzirom na izvješće Svjetskog gospodarskog foruma koji itekako bi bilo dobro ovdje naglasiti za 2007. godinu, Hrvatska je u skupini 14 europskih zemalja koje su zauzele najviša mjesta među prvih 20 u ovogodišnjem izvješću koje je obuhvatilo 128 zemalja, odnosno 90% svjetskog stanovništva. Od Hrvatske koja je na 16 mjestu mnoge zemlje članice Europske unije, kao i susjedne nam zemlje slabije su rangirane. Slovenija je na 49 mjestu, Mađarska na 61 mjestu, Italija na 84 mjestu, itd. Da podsjetim da indeks ravnopravnosti spolova Svjetski gospodarski forum mjerio je po četiri kritična područja. Prvo je bilo gospodarski sektor gdje je bilo vezano i uz plaće o kojima je bilo riječi ranije. Zatim drugo područje je bio pristup obrazovanju gdje je ocjenjeno da su u Hrvatskoj muškarci i žene gotovo izjednačeni. treće područje je zdravstveni sektor. I četvrto područje točno tamo gdje smo najtanji, to je bila politika gdje na žalost žene najslabije stoje u Hrvatskoj i tu je činjenica da eto i u ovom sazivu Sabora baš dobro ne stoje, da negdje je odnos 22% naprama 78% za muškarce. Zato prema predloženom zakonu sigurno će se to promijeniti i u tom dijelu će biti uravnoteženost muškaraca i žena obzirom da će biti puno bolja zastupljenost jer nijedan spol ne smije biti ispod 40% zastupljen. mene interesira i to mi je baš interesantno kako će to Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske primijeniti, da ne kažem ispraviti tu diskriminaciju koja je danas prisutna prema strukturi zaposlenih. Kao što znate taj Ured za ravnopravnost spolova nema nijednog muškarca zaposlenog, već mislim da ima oko šest žena tamo radi, a isto tako je i sa Povjerenstvom za praćenje i procjenu provedbe politike ravnopravnosti spolova u medijima gdje čak svih sedam žena zaposleno. Isto nema niti jednog muškarca. Pa i tu bi možda trebalo vidjeti da i to nije neka diskriminacija. Predloženom zakonu se izričito zabranjuje diskriminacija na temelju trudnoće, materinstva, skrbništva, čemu su žene često izložene od strane poslodavaca pa i kod samog zapošljavanja. Prema provedenom istraživanju u 2007. godini Ured za ravnopravnost spolova zajedno sa Zavodom za zapošljavanje provodio to istraživanje, pa je objavio podatke da kod zapošljavanja žene poslodavci pokazuju poseban interes po bračnom statusu i broju djece kod žena, a onda kad su to razrađivali po regijama interesantan je podatak da to najviše interesira poslodavce iz Istre i Primorja, podaci kao što isto tako iz te regije negdje u 66,7% inzistiraju na tome da žene rade i nedjeljom i praznicima, pa poslije toga je Dalmacija itd. Činjenica je i to da su žene sigurno više od muškaraca još još uvijek diskriminirane i to posebno na tržištu rada, posebno u dijelu bolje plaćenih poslova koji su u korist muškaraca, većeg udjela nezaposlenosti koja je u korist žena, tako da u području, a najviše su diskriminirane u području sive ekonomije, radu na crno i to posebno u djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, graditeljstva, te više u malim i srednjim poduzećima, a znači manje u većim poduzećima. Zato je u svakom slučaju dobro što su propisane ovako drastično visoke kazne bez obzira što netko misli da bi to moglo neki kontra efekat izazvati, koje se kreću od tisuću 300 tisuća pa do milijun kuna. Činjenica je kako sve više i žena, a i to je potrebno naglasiti što je vrlo važno ulaze i to u Hrvatskoj ulaze u područje menadžerstva. Ulaze u politiku. Sve više donose bitne odluke i da upravo u Hrvatskoj trenutno sa preko 273 kompanije, poduzeća upravljaju žene. Znači na čelu tih kompanija su žene. I na kraju, još par podataka, čisto taksativno. Kaže da se najviše žena smatra uspješnima u Zagrebu, negdje 40%, pa slijedi onda sa 34% Dalmacija itd. Mislim da su to sve ohrabrujući podaci koji uz ovaj zakonski prijedlog bitno popravljaju status žene i mislim da će iskorijeniti tu diskriminaciju. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvažena zastupnica Mirjana Ferić-Vac. Izvolite. **Ferić-Vac, Mirjana (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ja cijenim svaki doprinos poboljšanju se ne razumije./… Međutim ovako kako gospodin kolega diskutira izgleda da mi ovog zakona ne bi trebali ni imati, jer je to sve tako dobro. Želim vam reći da se ne radi o većoj plaći muškaraca i žena, nego se radi o istoj nadoknadi za rad iste vrijednosti. O tome da se uvode mjere, to što ste spomenuli niste rekli što. Jedno je pitanje koje zakon djelomično regulira sa 40%-tnom kvotom. Poznato je da je stupanj uravnotežene zastupljenosti i paritetnog društva ostvaren u onim zemljama Europske unije koje vi sad niste nabrojali, a upravo one zemlje koje su u svojim nekim stranačkim strukturama imale zastupljenost žena od, odnosno zastupljenost oba spola od 50%. Dakle, stvari nisu nisu tako jednoobrazne. A drugo, u školskom sustavu, u zdravstvu, u sudstvu ogroman broj žena jeste zaposlen, ali vodeće funkcije ipak imaju muškarci. Prema tome, menadžerski odnosi o kojima vi govorite nisu ni realni sasvim jer žensko poduzetništvo o kojem je bilo riječi i koje se trebalo poticati završilo je na pitanjima da li su žene vlasnice i da li znaju da trebaju biti vlasnice svojih eventualnih posjeda u ruralnim sredinama kako bi uopće bile uzete u obzir za kreditiranje. Dakle, nama zakon treba ne zato što je stanje dobro, nego zato što ga treba popraviti i što u određenim segmentima ovo što postoji danas u mjerama koje su sadržane u drugim zakonima nije dovoljno. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Ja sigurno ne mogu pomoći uvaženoj zastupnici da ona mene shvati. Tu stvarno ja ne mogu pomoći pa onda shvaća ona kako to može shvatit. Ali ja sam samo iznosio realne činjenice koje su objavljene, koje je objavio Svjetski gospodarski forum. Znači ako kolegica dovodi to u pitanje, onda ako je Hrvatska na 16. mjestu onda je to hvale vrijedan podatak koji treba u svakom slučaju istaknuti. Ako je ona ispred Slovenije, ispred Mađarske, Italije što se tiče ravnopravnosti spolova, pa ona nema razloga da se i taj podatak ne spomene. Isto tako da je činjenica da žene upravljaju preko 273 kompanije u Hrvatskoj, isto statistički podatak koji je bio objavljen javno u medijima. E, to sada da li neke žene znadu jesu vlasnice ili nisu vlasnice, na žalost tu ja ne mogu pomoći, bilo bi dobro da vi napraviti jedno istraživanje pa da nas o tome obavijestite. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Povreda. Nema ispravka, više. Nema ništa mogućnosti više, poslovničke nema, nego idemo dalje sa raspravom. Uvažena zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo ja ću započeti slično kao što je kolega Kunst završio u svojoj raspravi. Vi ste rekli kolega Kunst da će ovaj zakon poboljšati status žena u Hrvatskoj. Fali jedna riječ, primjena ili dvije riječi dosljedna primjena ovoga zakona ili još bolje njegova implementacija će nadamo se pomoći da se status žena u Hrvatskoj poboljša u odnosu na onaj koji je danas. I to je ustvari ja bih rekla zahtjeva koji bismo svi mi koji raspravljamo trebali uvijek izricati i tražiti, jer na žalost praksa nas demantira, odnosno pokazuje da smo negdje najlošiji u primjeni zakona ili implementaciji zakona. Ja osobno pozdravljam donošenje dakle, i ovog novog Zakona o ravnopravnosti spolova ili bolje rečeno u jednom dobrom djelu i poboljšanog Zakona o ravnopravnosti spolova, pogotovo u onom dijelu čini mi se da je najveći iskorak vjerojatno u ovom zakonu to što je konačno definirano što to znači osjetna neuravnoteženost. Jer često puta smo do sada bili u situaciji da kada smo možda i htjeli neke stvari napraviti, ali je onda bilo rečeno, ali što vam to uopće znači osjetna neuravnoteženost. Pa neko je rekao to je možda, ako je žena manje od 10% ili ako ih je manje od 20, žene ili muškaraca, svejedno govorimo o podzastupljenom spolu. A sada se točno definira i kaže se sve ono što je ispod 40% smatra se osjetnom neuravnoteženošću jednog spola. Bilo muškaraca, bilo žena i to u svim sferama života. Ono što mene posebno interesira i posebno sam na neki način proučavala u ovom zakonu, a to je problematika sudjelovanja žena u političkom odlučivanje i to na svim razinama od lokalnih do državne. S tim da ja osobno lokane razine pa da smatram i važnijima u mnogim pitanjima nego što su to državne, jer su lokalne sredine te gradska i općinska vijeća i županijske skupštine su te gdje se donose, ono što se kaže odluke odluke važne i bitne za svakodnevni život građana koji žive na njihovom području. Ono što bih ja predložila, odnosno mi smo kao klub SDP-a uputili u proceduru prijedlog na taj način amandmana, a to je da pokušamo konkretizirati ili poboljšati članak 15. koji se odnosi na političke stranke i to ovaj stavak 2. koji govori o postupnom ostvarivanju onoga što piše u članku 12., a dakle radi se o 40%-oj zastupljenosti oba spola na izborima, negdje smo otprilike izračunali, recimo vjerojatno 2019. ako budu redovni treći izborni ciklus kada je u pitanju kada je u pitanju Hrvatski sabor. Naime, ja moram ipak upozoriti na jednu činjenicu, ako gledate unazad nekoliko ciklusa, odnosno mislim da ćemo se svi složiti da je negdje najveći iskorak u političkoj participaciji žena učinjen na izborima 2000. godine kada je broj žena u Parlamentu u Hrvatskom saboru sa 8% da tako kažem skočio na 22% tada, i u međuvremenu su održana još dva ciklusa, dakle iza nas su tri ciklusa na kojima je broj žena otprilike jednak. negdje između 22 i 21%. Dakle, mi tri izborna ciklusa, kolegice i kolege u stvari smo na istoj razini i u stvari, ja to kažem stagniramo. Zašto stagniramo? Zato što smo od te 2000. godine na ovamo donijeli i 2 nacionalne politike, usvojili smo Zakon o ravnopravnosti spolova na osnovu kojeg smo formirali vladin ured, odnosno ured pravobraniteljice, unijeli smo Odredbu o ravnopravnosti u Ustav, formirali i Saborski odbor, a kada je političko odlučivanje u pitanju tada smo ostali već treći ciklus na istim razinama i to se odnosi i na lokalnu razinu, zato što i ovaj prosjek koji danas imamo na lokalnim razinama je ispod daleko ovoga što imamo danas na razini Sabora, a ne zaboravimo za nekoliko mjeseci praktički odnosno za manje od godinu dana čekaju nas novi lokani izbori. I ustvari, ja se ustvari sada pitam, što sada to znači? Da li ćemo mi ustvari tokom sljedećih godina postati toliko svjesni svi skupa ili političke strane ili vodstvo ili oni koji budu radili nekakve nezavisne građanske liste, da postupno rade na povećanju žena na listama, pa da onda 2019. ili dvadesete dođemo do tih 40%, odnosno da li im to smijemo prepustiti. Ja osobno se zalažem da to utvrdimo kroz ovaj zakon, odnosno da uvedemo obavezno postupno povećanje, a to je da na prvom sljedećem izbornom ciklusu ta obavezna kvota bude 30%, u drugom izbornom ciklusu 35, a onda u tom trećem izbornom ciklusu 40%. Jer ja se bojim da će svi pomalo zaboraviti na tu odredbu iz zakona, tim više što se kazne koje su predviđene, tek nakon tog trećeg izbornog ciklusa, to prvo. Drugo, kazne koje su predviđene za političke stranke u odnosu na druge kazne koje su predviđene u ovom zakonu, pa je u nedavnom usvojenom, jučer smo glasali o Zakon o zabrani diskriminacije su smiješno niske. Evo, mislim da je to pravi izraz za to. Smiješno su niske. I drugo, rade diskriminaciju među ženama obzirom na to da li je žena kandidatkinja na općinskim izborima, na gradskim ili na županijskim odnosno za Hrvatski sabor, odnosno Europski parlament. Odnosno, žena na listi za Sabor vrijedi više nego žena na listi za općinska vijeća. takav način razmišljanja i takav način diskriminacije jednostavno ne mogu prihvatiti i stoga smo i kao klub SDP-a uputili jedan amandman prvo da se povećaju kazne, mi predlažemo da idu do 200 tisuća kuna. I drugo, da bude jedinstvena bez obzira da li se radi općinskom vijeću, gradskom, županijskom, izboru za Hrvatski sabor ili izboru za parlament. I ja stvarno molim da pokušaju podržati ovaj prijedlog amandmana jer mi se čini da na taj način vjerujem da bismo mogli postići to da u trećem izbornom ciklusu mi stvarno i imamo taj broj žena od 40%. 40%. Nažalost, ja ovo sad govorim ali imam samo s jedne strane klub HDZ-a a s druge strane klub SDP-a pa valjda i to nešto govori o zainteresiranosti. Nadam Nadam se da će barem ove dvije stranke moći ispuniti što kao SDP predlažemo. dosta amandmana je ustvari čini mi se dato na prijedlog ovog zakona i moram reći da me u stvari pomalo zabrinuo jedan amandman koji je došao od strane Odbora za zakonodavstvo a koji se odnosi na članak 43. ovoga zakona. Naime, članak 43. ovoga zakona otprilike glasi kao što je to glasio i u sada važećem zakonu a on kaže: "Zakoni, uredbe i drugi propisi uskladit će se s odredbama ovoga zakona." ili onako kako ja to shvaćam a čini mi se da dobro shvaćam da će se svi zakonski prijedlozi, akti, propisi itd. usklađivati prema standardima koji pišu u ovom zakonu. Način na koji se sada predlaže da taj članak izgleda ispada da se to usklađivanje sa standardima svodi na usklađivanje u pisanju muško ženskih imena odnosno da se svodi na to hoće li negdje pisati kandidat i kandidatkinja, predsjednik – predsjednica, glumac – glumica ili slično, što smatram da je apsolutno nedopustivo na taj način derogirati ovu odredbu zakona. Jer inače, zašto onda donosimo ovaj zakon ako i sve druge akte koje budemo donosili nakon njega ako ga usvajamo sa kvalificiranom većinom, dakle zbog čega onda taj prijedlog zakona ako se svi drugi zakoni, uredbe i propisi neće onda po tome uređivati u odnosu u odnosu na ovaj prijedlog zakona. I konačno, vezano oko diskriminacije na području zapošljavanja. Ja osobno ne mislim da će niti ovaj zakon pomoći da te diskriminacije koje danas jeste evidentno kada su u pitanju položaj žene na tržištu rada da će posebno pomoći iz prostog razloga što mi se čini da bez obzira i na sve jer vi znate da smo na području zapošljavanja imali i do sada relativno dobre antidiskriminacijske odredbe i u nekim drugim zakonima a nažalost nisu nam puno pomagali. I na kraju, dakle ponavljam bez doslovne implementacije i primjene onoga što se predlaže u ovom zakonu nažalost status žena ostat će i dalje isti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvažena zastupnica Mirela Holy. Izvolite.

Dakle, kao što je kolegica Mirjana Ferić-Vac govoreći u ime Kluba zastupnika i zastupnica SDP-a o ovom iznimno važnom dokumentu već najavila Klub zastupnika i zastupnica SDP-a podržat će ovaj dokument. Podržat ćemo ga znači zbog toga što je borba za društvo bez diskriminacije i bez vladavine struktura tzv. binarnih hijerarhija temeljno opredjeljenje SDP-a. Za razliku od kolege Damira Kajina koji je već u više navrata sa govornice govorio prilično neobično za jednog progresivnog političara o tome da u Hrvatskoj imamo u stvari društvo koje se može pohvaliti sa vrlo velikom ravnopravnošću ili jednakopravnošću spolova ja smatram da živimo u patrijarhalnoj i nepravednoj kulturi. Ovu je tvrdnju relativno nedavno uostalom potvrdilo i izvješće pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Zbog toga smatram da je donošenje ali još važnije dosljedno poštivanje ovog organskog zakona iznimno važno za Hrvatsku. Ponovit ću ono što sam već rekla kada sam govorila o izvješću pravobraniteljice. O ovoj problematici moramo govoriti bez uljepšavanja, finoće, samopovlađivanja i bez dlake na jeziku. Zbog čega? Zbog toga što je neosporna činjenica da se Zakon o ravnopravnosti spolova krši u Saboru, u Vladi, u ministarstvima i drugim tijelima javne vlasti, u političkim strankama, dakle u svim onim strukturama koje su najodgovornije za provođenje ovog zakona, za iskazivanje jasne i nedvosmislene političke volje, za realizaciju društva tzv. paritetne demokracije. A ukoliko nema volje za ostvarenje društva jednakopravnosti među političkim elitama zašto bi te volje bilo u gospodarskom sektoru, u obiteljskom i svakodnevnom životu. Žalosna je činjenica da takve političke volje nema pa i mnoge političarke čak i na državnoj razini o sebi govore kao o političarima kao da će pukim odustajanjem od rodnog izražavanja kada govore o samima sebi lakše uspjeti u političkoj karijeri. A možda to nažalost i nije tako netočno. Posebno znakovito mi se čini izbjegavanje korištenja rodno osjetljivog jezika u zakonima o kojima raspravljamo i koje donosimo u ovom Saboru a o čemu sam relativno nedavno dakle danas govorila kada sam raspravljala u ime kluba SDP-a o Zakonu o građevnim proizvodima koji u članku 5. direktno derogira odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova, koji obvezuje tijela državne uprave na poštivanje rodno osjetljivog jezika odnosno jednim potezom pera izraze koji se rabe za osobe u muškom rodu automatski proglašava neutralnima odnosno definira da se odnose i na muške i na ženske osobe. A ovo nažalost nije jedini slučaj. Trebamo spomenuti česte ironične i sarkastične primjedbe kolega saborskih zastupnika kada se mi zastupnice usudimo upozoriti na nepoštivanje Zakona o ravnopravnosti spolova u dijelu poštivanja rodno osjetljivog jezika u gotovo svim pozivima, izvješćima i drugim dokumentima koji dolaze iz većine odbora i koje svakodnevno primamo na naše klupe. Kao da je najnormalnija stvar na svijetu da termin zastupnik i zastupnici pokrivaju muške i ženske osobe. Umjesto da usvoje nove civilizacijske standarde takvog načina izražavanja pojedini zastupnici se u takvim prigodama obrecaju na nas zastupnice kao da smo sitničave i frustrirane babe. Činjenica je da smo najosjetljiviji prema problematici koja nas se direktno tiče pa sam tako ja jako osjetljiva na to kako se prema meni i prema mojim kolegicama ophode u Saboru ali i u našim strankama. Zbog toga me posebice zaintrigiralo 6. poglavlje i članak 15. zakona koji govori o političkim strankama i njihovim obvezama u smislu poštivanja ovog zakona. Nisam zadovoljna što se 40% zastupljenosti žena u Saboru traži tek za 12 godina odnosno u 3. izbornom ciklusu. Nisam zadovoljna ni smiješno niskim kaznama koje će snaći političke stranke ukoliko ne ispoštuju kvote zastupljenosti žena na listama koje za Parlament iznose 50 tisuća kuna, a za općinska, gradska i županijska vijeća 20 i 40 tisuća kuna jer one ne znače da će, jer one znače naravno da će stranke kršiti zakon i mrtve hladne plaćati kazne i neće stavljati znači žene na liste. Osim toga znače li gradacije kazne da su saborske zastupnice i zastupnici skuplji pa tako i vredniji od naših kolegica i kolega u općinskim, gradskim i županijskim vijećima. Peto poglavlje izvješća pravobraniteljice za ravnopravnost spolova pokazalo je na koji način politika odnosno političke stranke poštuju Zakon o ravnopravnosti spolova odnosno kako ga ne poštuju. Pa se bojim da ovakve blage i prema muškom spolu vrlo susretljive odredbe neće učiniti ništa da se takva neprihvatljiva situacija i promijeni. To uostalom dokazuje i mizeran postotak od 20% zastupnica u Saboru koje nepotrebno je reći znatno zaostaje za 51% koje žene čine u ukupnom stanovništvu Hrvatske. Kako živimo u jako materijalno ili novčano orijentiranom društvu možda bi do povećanja broja zastupnica i vijećnica došlo kada bi stranke za mandat svake zastupnice ili vijećnice iz državnog, lokalnih ili regionalnih proračuna dobivale ne 10% više novca no za zastupnike ili vijećnike već 50% ili čak više novca pa predlažem da se razmisli o izmjenama Zakona o političkim strankama koje bi išle upravo u tom pravcu. Zbog čega je uopće tako važno da žene aktivno participiraju i djeluju u politici? Centar za ženske studije iz Zagreba je 2007. godine proveo istraživanje percepcije i stavova hrvatskih građana i građanki o političkoj participaciji žena koja je pokazala da čak 56,8% ispitanih osoba dakle i muških i ženskih osoba smatra kako bi povećanjem broja žena u politici pozitivno utjecalo na kvalitetu politike i to vjerojatno stoga što su vjerujem ponajviše zahvaljujući radu SDP-ovih političarki prema mišljenju ispitanih političarke slobodoumnije te dosljednije u provedbi političkih ciljeva. Ja sam sigurna da povećanjem broja žena na svim razinama političkog odlučivanja donosi veliki pozitivan kvalitativni pomak i stoga je ključno da se ozbiljno radi na ostvarenju tog cilja, cilja koji će uzročno-posljedično rezultirati dosljednim poštivanjem zakona o kojem danas raspravljamo i kojeg ćemo uskoro donijeti jer je to korak do realizacije stvarne paritetne demokracije. Slabosti ovog prijedloga zakona su i nedosljedna primjena načela rodnih politika, izbacivanje rodnih identiteta i dobi kao moguće diskriminacijske osnove iz teksta zakona ali će zbog iznimne važnosti ovog zakona za postizanje društva jednakopravnosti podržati ovaj prijedlog zakona i pored njegovih ne tako malih slabosti. Hvala lijepo. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Pa nema nikakve dileme da je danas položaj žena u hrvatskom društvu puno, puno bolji nego što je bio recimo devedesetih godina ali mislim da ipak ne bismo trebali biti zadovoljni postojećim stanjem. Prije nekoliko mjeseci imali smo priliku čuti pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova i njezino izvješće za 2007. godinu i nemamo doista razloga biti zadovoljni jer afirmacija žena ne ide jednakom brzinom u svim segmentima društva a zasigurno ne događa se jednakim intenzitetom u svim krajevima ove zemlje. Ako na primjer otvorite web stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pa potražite najnovije podatke o nezaposlenosti naći ćete jednu optimističnu rečenicu, konstataciju koja kaže: I dalje pozitivan trend kretanja nezaposlenosti na mjesečnoj i godišnjoj razini. Dakle manje je nezaposlenosti i naravno to raduje međutim mene je zanimalo kolika je zastupljenost žena u ukupnoj nezaposlenosti. I tu brojke nisu optimistične. Naime u veljači 2008. godine udio žena u ukupnoj nezaposlenosti iznosio je 61,3%. U mjesecima koji su uslijedili povećava se taj postotak na 61,7, na 62,1, 62,2, 62,5 i zapravo postupno raste. Dakle ukupna nezaposlenost pada međutim udio žena u ukupnoj nezaposlenosti raste. Jest da je kasno ali ja doista ne mogu i neću propustiti priliku govoriti o diskriminaciji žena. Neću jer o tome jednostavno treba govoriti i stalno ukazivati na taj problem koliko god u našoj zemlji i to treba priznati postoje pomaci na bolje. Neću propustiti govoriti o položaju žena u društvu i poimanju majčinstva u tom istom društvu i mislim da se doista moramo zapitati kako danas na hrvatskom tržištu rada tretiramo ženu koja želi zasnovati obitelj, ženu koja želi postati majka i što mi kao društvo, kao država činimo da je zaštitimo? Kako je štitimo u odnosu na poslodavca? Dakle mlade, kao što smo priliku imali već čuti, mlade žene potencijalne majke suočavaju se s diskriminacijom već pri samom zapošljavanju. I na intervjuima im se postavljaju pitanja koja se muškarcima nikad ne postavljaju, a privatne su prirode. I nota bene i zakonom su zabranjena. Živimo nažalost u društvu još uvijek punom predrasuda i jedna od boljih kako bih nazvala, jedna od predrasuda odnosi se na pitanje o obiteljskom statusu muškarca i žene. I stvarno zvuči nevjerojatno da taj status nema jednaku težinu za muškarca i za ženu. Naime kad muškarac ima obitelj onda je to dodatna potvrda i dokaz da je stabilan, uravnotežen, da je zreo. A kada žena ima obitelj onda je ta ista obitelj za nju trajan izvor dekoncentracije. vjerojatno neće stići dovoljno se posvetiti svom poslu. Kada bude postala majka ili ako jest već majka sigurno neće moći raditi prekovremeno i tako dalje. Dakle notorna je činjenica da u ekonomskoj sferi u nekim djelatnostima smo potpuno marginalizirane i što se više penjemo na toj hijerarhijskoj ljestvici udio žena je sve manji, da ne govorim o ženama predsjednicama sudova, državnim odvjetnicama, ravnateljicama KBC-a. Mislim da u cijeloj zemlji imamo dvije dekanice fakulteta, Mora nam biti jasno da donošenjem ovog zakona posao nije dovršen i zakon sam za sebe nije dovoljan da bi se položaj žena u društvu pa tako i na tržištu rada promijenio na bolje. Zato što po meni ne rješava, ovaj zakon ne rješava suštinski. Možda to on ni ne može, ali je bitno da smo toga svjesni, ne rješava suštinski temeljni problem u hrvatskom društvu, a to je po mom mišljenju položaj obitelji u društvu i položaj žene u toj istoj obitelji. I mislim da se doista treba promijeniti sveukupna društvene klima koja počinje i koja se stvara još u periodu vrtića, nastavlja se kroz školovanje, kroz zapošljavanje. Položaj žene neće se promijeniti dok se ne promijeni upravo to tradicionalno poimanje uloge žene u društvu. Imamo iskustvo nordijskih zemalja gdje se diskriminacija razvija još u vrtiću i žena je svugdje i na radnom mjestu i na vodećim mjestima i u politici i nitko se ne pita i ne čudi zašto je to tako. Ja znam da se radi o nekakvim općim principima o kojima vrlo često govorimo i mi žene smo svjesne da se radi o društvenim procesima koji imaju nekakvu svoju unutrašnju dinamiku i zakonitosti. Međutim, ta činjenica se na žalost vrlo često koristi kao alibi za nedostatak političke volje da se stvari kreću brže, da se proces potiče i usmjerava i smatram da u hrvatskom društvu imamo i previše problema da bismo ih prepustili nekakvoj unutrašnjoj dinamici procesa. I mora nam jednostavno biti jasno da se problemi u ovom društvu ne mogu rješavati kroz zanemarivanje 51% stanovništva ne zbog činjenice da se radi o ženama, ne zbog toga, zbog činjenice da kada govorimo o tzv. ženskim pitanjima u stvari govorimo o temelju svakog, pa tako i hrvatskog društva. Želim komentirati jedan dio koji se, onaj dio zakona koji se odnosi na participaciju žena u politici. Nek mi ne bude zamjereno, ali mislim da nema doista stvarne, ozbiljne političke volje koja će ženama omogućiti veći ulazak i značaj u politici, bar ovaj zakon to ne pokazuje. A položaj žena u politici također nije nešto čime bi mogli biti zadovoljni. U Parlamentu nas ima 21% to smo čuli. Međutim, mene čini zadovoljnom upravo činjenica da taj postotak je takav kakav jest upravo zahvaljujući participaciji žena iz moje stranke. Članak 12. ovog zakona govori o tome da zastupljenost jednog spola, znamo kojeg, u tijelima političkog i javnog odlučivanja ne smije biti niža od 40%. I što reći na ovo? Pa konačno nek smo i to dočekale. Od samog početka mog političkog djelovanja zagovaram takozvanu pozitivnu diskriminaciju, onu istu koju je moja stranka ugradila u svoj statut prije dosta godina, onu istu kojoj je, zahvaljujući kojoj je nas SDP-ovki najviše u Parlamentu. Zbog čega? Zato što smo mlada demokracija, jer smo patrijarhalno društvo, jer neke procese jednostavno treba ubrzati, jer ženama treba dati šansu i konačno i najvažnije zato što je pozitivna diskriminacija alat koji ženama pomaže u nekim društvenim procesima, a nije njihov argument. Žao mi je što ovim zakonom nismo napravili veći iskorak. Čini mi se da se opet bavimo kozmetikom, a ne suštinom i reći ću vam što bi po meni bila suština. Po meni bi suština bila ta da na svim razinama u ovoj državi profunkcioniraju servisi koji bi bili dostupni ženi, koji bi bili dostupni obitelji. Dakle, vrtići po pristupačnim cijenama, adekvatnim radnim vremenom. Suština bi bila da se pokrene rasprava o radu u kućanstvu, tj. poslu domaćice koji je vrijedan jednako kao i rad van kuće. Zbog čega na primjer ne predlažete iskustva koja postoje u drugim demokratskim, razvijenim zemljama. Nizozemci i Danci su na primjer donijeli zakon koji mi očigledno možemo samo sanjati, da žena političarka kada ide na rodiljni dopust može biti zamijenjena s kolegicom s liste za vrijeme koji koristi rodiljni dopust. Pitam se stvarno kad ćemo mi to dočekati? Ako nam je istinski stalo do položaja žena u društvu i politici, ako se slažemo da je pitanje žena zapravo pitanje obitelji i temeljne društvene vrijednosti, onda mi je žao zašto je članak 15. ovakav kakav jest. Uskoro ću završiti, tim više što su i kolegice o tome govorile. Mislim da je doista šteta što držimo da tek 2019. godine možemo i trebamo očekivati participaciju žena u politici kakva već postoji u razvijenim demokratskim europskim zemljama. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Želi li predstavnik Vlade uzeti riječ? Ne. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu potrebni uvjeti za to.